Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната Програма за работа на Народното събрание следните допълнителни точки: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител е Министерският съвет, на 14 юли 2017 г., приет на първо гласуване на 13 септември 2017 г. Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

преди поставянето на първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с вносител Министерският съвет, на 2 октомври 2017 г. е представен текстът на Решение № 567 567 на Министерския съвет от 2017 г., с което се одобрява Проектът на закона и се предлага Народното събрание да го разгледа и приеме. След прочитането му е проведено гласуване. След запознаване със стенограмата от пленарното заседание остават съмнения относно приемането на Законопроекта на първо гласуване. Във връзка с това подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2017 г., който

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2017 г., който беше разгледан вчера.

септември 2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 198 от 9 октомври 2017 г. на президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. С Доклада на Комисията по отбрана отбрана ще Ви запознае председателят на Комисията народният представител Константин Попов.

относно Указ № 198 от 6 октомври 2017 г. на президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на приет от Народното събрание на 27 септември 2017 г., и мотивите към него На свое заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по отбрана обсъди Указ № 198 от 6 октомври 2017 г. на президента на Република България. На заседанието присъстваха 19 народни представители. Председателят на Комисията докладва Указа на президента и мотивите към него.

Заявява се, че с предложената редакция на чл. 79 вносителят няма да постигне поставената цел да бъдат преодолени съществуващите неясноти и непълноти в действащата законова уредба. Изтъква се аргументът, че завишените изисквания към фигурата на постоянния секретар на отбраната създават условия за дискриминация спрямо редица категории лица, пожелали да кандидатстват за длъжността и че новите изисквания не са гаранция за по-висок професионализъм. В мотивите по отношение на § 3, с който се въвежда представяне на удостоените с висше военно звание офицери в Комисията по отбрана от министъра на отбраната или определен от него заместник-министър се развива схващането за нарушаване от законодателя на конституционната процедура за удостояване с висши военни звания. Изтъква се, че по този начин се създава нова, отделна фаза на процедурата, развивана пред един помощен орган на Народното събрание, какъвто е Комисията по отбрана с участието на министъра на отбраната или определен от него заместник-министър. По-нататък в мотивите се посочва, че с представянето в Комисията по отбрана ще бъде нарушен балансът между органите за ръководство на отбраната, тоест между президента и Министерския съвет, което по своята същност е споделена компетентност по взаимодействие между два конституционно определени органа на държавата с оглед изключително значимите публични функции, осъществявани от висшия команден състав на В заключение на мотивите се отбелязва, че разпоредбата е неясна, трудно се разпознава вложеният в нея смисъл, създава усещането, че е самоцелна, както и че крие риск от политизация на висшия команден състав. В изказването си след представяне на мотивите председателят на Комисията по отбрана Константин Попов отбеляза, че разпоредбата на чл. 79 въвежда ясни правила, които са в съответствие с предвидените и в настоящия момент минимални изисквания за ранг и професионален опит в Класификатора за длъжностите в администрацията, администрацията, предвид че постоянният секретар на отбраната е най-висшият държавен служител в Министерството на обраната. В Класификатора в ред 2, 2а и 3

образователна степен – магистър, ранг – IV старши, и професионален опит – 8 години, като професионалният опит се преценява с оглед функциите на длъжността. Председателят подчерта, че изискванията не са завишени, защото са същите като тези за главен секретар на Министерския съвет, дори са с една степен по-високи, като за Министерския съвет са: ранг – III старши и професионален опит 9 години. Изискването на чл. 79, ал. 2, т. 2 кандидатът да е изпълнявал ръководна длъжност най-малко за една година и в Министерството на отбраната е свързано с необходимостта да се познава спецификата на длъжността на постоянния секретар на отбраната по определените му правомощия чл. 81 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. В този смисъл разпоредбата е гаранция за наличие на по-висок професионализъм и не може да се тълкува като ограничение. Тя е регламентирано минимално условие за обективен избор на достатъчно подготвени личности. Не се създават и условия за дискриминация спрямо редица категории лица, както се твърди в мотивите, защото въвеждането на правна норма, която изравнява изискванията за заемане на определена длъжност в различните структури на държавната администрация Изразените в мотивите опасения, че със заложената в § 3 норма за представяне на висшия команден състав в Комисията по отбрана се създава нова фаза в процедурата за удостояване с висши военни звания, не са основателни, тъй като офицерите ще се представят в комисията след приключване на конституционно установената процедура по удостояване с висше военно звание с издаването на Указа на президента на Републиката. Представянето не е и намеса в правомощията на органите за ръководство на отбраната, определена в мотивите като споделена компетентност между президента като върховен главнокомандващ и правителството с функциите му по общото ръководство на въоръжените сили, защото не може да повлияе върху вече направения избор. Не произтича и акт на Народното събрание, водещ до промяна на статуса или състоянието на висшия военен състав, и не се вменяват задължения. Представянето в Комисията по отбрана на удостоените с висше военно звание офицери след издаването на указ на президента е дължим акт на особено отношение от страна на Народното събрание към висшия команден състав, оправдано е от гледна точка на поемането на бъдещите отговорности и удовлетворява липсващата до момента потребност за контакт между депутатите от управляващото мнозинство и опозицията – членове на Комисията по отбрана, произведените и назначени с указ на президента на основни командни длъжности. Представянето не е провокирано от факта на издадения указ, както се изразява мнение в мотивите, а от функциите на Комисията по отбрана като специализиран орган на Народното събрание да участва във формирането и да съдейства за провеждането на отбранителната политика на Твърдението в мотивите, че въведената норма не допринася за утвърждаване на правовата държава, не е коректно. Следва да се има предвид, че не само представянето, а дори и изслушването на висшия команден състав е законодателно въведена практика под различна форма в други държави и пред специализираните органи на законодателните органи. В заключение народният представител отбеляза, че мотивите за връщане на Закона за ново обсъждане в Народното събрание не могат да бъдат приети за основателни, както и че същите не са достатъчно правно аргументирани. проведените разисквания народният представител от парламентарната група на БСП Таско Ерменков защити мотивите на президента, като изтъкна, че с предложенията по § § 1 всъщност е потърсено оправдание за действията на министъра на отбраната по назначаването на нов постоянен секретар на отбраната и смяната на назначения от служебното правителство. Той също така подчерта, че с въвеждането на новите предложения по § 3 за представяне на висшите офицери в Комисията по отбрана наистина се създава нова фаза, която е в единство и продължение на акта на президента по удостояване с висши военни звания и посочи, че Комисията е в правото си и има пълномощия винаги и при необходимост, когато поиска, да изслушва висшите офицери от Българската армия. Към изказаното мнение се присъедини и народният представител от парламентарната група на БСП Кольо Милев, който отбеляза, че всички действия по удостояването са част от една процедура, включително и такива, които съществуват като мероприятия, известни са в обществото, но не са конституционно закрепени и не вижда защо представянето в Комисията да не се счита като продължение на процедурата. В изказванията си народните представители Пламен Манушев, Борис Вангелов, Емил Христов, Симеон Симеонов, Христо Гаджев и Милен Михов категорично отхвърлиха твърденията на народните представители Таско Ерменков и Кольо Милев и определиха изказаните от тях становища за неиздържани и неверни по същество. В изказването си заместник-председателят на Комисията по отбрана и народен представител Владимир Тошев не се съгласи както с мотивите по § 1, така и с твърденията по отношение пълномощията на Комисията по отбрана винаги и когато пожелае да извиква и заслушва висшия команден състав. Народният представител Пламен Манушев посочи, че Комисията по отбрана е колективен орган. В този смисъл с въвеждането на нормата по § 3 се издига не само престижът на Висшия военен състав, но се защитава авторитетът на Комисията и всички нейни членове. Въвежда се добра практика, която чрез проявата на парламентарно отношение към висшия състав вменява и по-голяма отговорност на членовете на Комисията. Народният представител Емил Христов подчерта, че представянето на висшия състав в Комисията по отбрана не може да крие риск от политизиране, както е посочено в мотивите, защото в Комисията са представени всички парламентарни групи от парламентарно представените политически сили. При съществуващите гаранции в българското законодателство рискът от политизиране обективно е по-вероятно да бъде намерен на някой от етапите на съществуващата процедура, но е абсурдно да се търси, след като тя вече е приключила. Народният представител Борис Вангелов от парламентарната група на „Обединени патриоти“ изтъкна наличието на противоречие в мотивите по същество. От една страна, във втория абзац на § 3 е записано, че представянето се извършва, след като е „изпълнен фактическият състав на удостояването с висше военно звание“, което по смисъла на текста означава приключване на процедурата. От друга, в текста на първия абзац е посочено, че с представянето „по този начин законодателят създава нова фаза в процедурата за удостояване с висши военни звания“. След приключване на разискванията и проведено гласуване Комисията по отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република

Колеги, откривам разискванията. Изказвания? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ние от „БСП за България“ подкрепяме ветото на президента, защото смятаме, че мотивите, които е изказал при връщането на така предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, са напълно аргументирани и верни. В тази връзка бих искал да се спра на двата основни мотива, които изтъква и президентът. Единият е свързан с постоянния секретар. Както знаем, той съчетава в себе си гражданско-военната експертиза и изразява тази длъжност, този въведен модел на интегриране между Генералния щаб и Министерството на отбраната. В този смисъл виждаме и уникалността на позицията на постоянния секретар и не смятам, че е необходимо в така балансирания статут и функции на постоянния секретар да се правят изменения. Въведените в Законопроекта нови изисквания всъщност се добавят от Единния класификатор за длъжностите. Това цели единствено да ограничи редица категории лица да дискриминира и ограничи тези, които биха искали да участват в такава конкурсна процедура. Когато говорим за постоянния секретар, Законът е направен неслучайно по този начин и статутът му е уреден в Закона за отбраната, за да може

да изразява както мнението на гражданската, така и на военната експертиза пред министъра. Когато не се справя с тази негова функция, той може да бъде освободен. Ето защо в Закона за отбраната и въоръжените сили са изредени и случаите, при които той може да бъде освободен. Разбира се, има и още нещо, което бих казал в тази посока. Ще Ви цитирам промяната, която се предвижда в т. 3, където се поставя изискване да е изтекъл едногодишният срок на изпитание. С въвеждането на подобно изискване по-скоро се ограничават възможностите за избор, а оттам и за качеството на подбор на най-подходящия за подобна длъжност. С други думи, Законът в този си вариант е по-демократичен и дава повече възможност за избор на най-висок професионалист. В тази връзка са и мотивите на президента, които той е изказал. Ето защо смятам, че промените по-скоро не водят до усъвършенстване и до подобряване на статута и правомощията на постоянния секретар, а точно обратното. Второто, което ми се струва дори и по-важно, заради което президентът връща така представения Законопроект, е след приключване на процедурата по удостояване на висшия команден състав с висши офицерски звания те да бъдат представени пред Комисията по отбрана. Уважаеми колеги, това е излишна процедура. Това е смесване на властите. В Конституцията точно е казано, че президентът е върховен главнокомандващ. Естествено, Министерският съвет има определени правомощия и процедурата неслучайно е така балансирана и разписана - да може по предложение на министъра на отбраната, решение на Министерски съвет да бъдат представени тези кандидатури и издаден указ от президента. В този смисъл смятам, че подобни процедури по-скоро създават колизия и смущения във вече утвърдената процедура за удостояване с висши офицерски звания на висшия военен команден състав. Нещо повече, тук ми се струва, че има възможност и за политическо влияние, което смятам, че не е правилно, говорейки за Министерство на отбраната, където знаем, че имаме деполитизация. На следващо място, основен аргумент, който бих искал да изтъкна в тази посока, той по-скоро е по-съществен от това, което казах, а именно, че в Министерството на отбраната имаме една ясно изразена субординация. Знаете, че основният принцип е на единоначалието и чрез подобна процедура ние по-скоро нарушаваме принципите на организация, на функциониране, на управление в Министерството на отбраната. Затова смятам, че в този смисъл процедурата е едно вмешателство в управлението на Министерството на отбраната и в сектора за сигурност, говорейки за висшия команден състав. Ето защо ние подкрепяме ветото на президента и смятаме, че неговите аргументи са мотивирани, основателни

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз също искам да потвърдя моите думи в Комисията по отбрана и да кажа, че може би председателят на Комисията е подведен от колеги народни представители да се внесат тези изменения в Закона за отбраната. Тук преди малко се споменаха мотивите на президента за връщане на Закона за второ обсъждане. Ние подкрепяме тези мотиви, защото, както се спомена за главния секретар, повишавайки изискванията, на които трябва да отговаря постоянният секретар на отбраната, едва ли не накрая трябва да му напишем името. Макар че имаше спекулации за назначаването на постоянен секретар по време на служебното правителство и след това, при направените проверки се оказа, че и двамата са назначени по съответния правилен и целесъобразен начин. Надявам се, че никой от нас не се съмнява, че министърът на отбраната е този, който може да подбере, бих казал, и да назначи по всяко време постоянен секретар на отбраната, който да подкрепя кабинета. Тази процедура, която се предвижда в момента, е много по-тежка и дискриминационна и може би тук някой от колегите, дори висши офицери, няма да отговорят на тези изисквания, ако се наложи да бъдат приложени. Аз дори изразявам съмнение, че каквато и комисия да се подбира за постоянния секретар, и 20 души да кандидатстват, каква е логиката, че ще се избере най-подходящият и от тези 20 комисията няма да предложи най-неподходящата длъжност,

По отношение на генералите, и сега има процедура, по която всеки член на Комисията по отбрана чрез председателя на Комисията или самият председател може да инициира изслушване, дори, както беше предвидено от първия път, или представяне чрез парламентарния контрол – да се извика който и да е генерал или висш офицер на такава длъжност да бъде изслушан в Комисията. това лутане по време на заседанията на Комисията от първоначалните текстове, които бяха предложени, с изслушванията, с довежданията, след това с компромиса, който беше направен по представянето, се стигна до извода, че тези предложения са нецелесъобразни.

Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, много внимателно прочетох мотивите. На първо място ми направи впечатление едно огромно противоречие в самите мотиви. По отношение на § 3, цитирам, в мотивите е записано: „С приетия Закон се предвижда удостоените с висше военно звание офицери да се представят в Комисията по отбрана на Народното събрание.“ По този начин законодателят създава нова фаза в процедурата за удостояване с висше военно звание. В следващия абзац по-надолу самите съставители на мотивите са се самоопровергали, като са казали, че: „представянето пред Комисията по отбрана, след като е изпълнен фактическият състав на удостояването с висше военно звание, създава усещането“, и така нататък. Тоест, веднъж се казва, че се създава нова фаза в производството на Висшия команден състав, а веднага след това се казва, че това не е така и че с указа на президента производството е приключило. Тоест представянето пред Комисията няма нищо общо с това производство, напротив, то наистина цели Висшият команден състав да бъде уважен от най-висшия орган в България – Народното събрание – практика, която наистина би могла да се утвърди и занапред да бъде спазвана от всички парламенти. По отношение на § 1 за статута на главния секретар, не виждам от какво се притесняват колегите, че статутът на главния секретар ще бъде закрепен в Закона за отбраната и там са изброени критериите, на които трябва да отговаря и начинът на неговото назначаване и освобождаване. Единствено, ако колегите от БСП смятат, че могат да бъдат вечна опозиция, само тогава могат да имат някакви притеснения за това, че е закрепен статутът на главния секретар на Министерството на отбраната в Закона за отбраната. Поради тази причина няма как да подкрепим мотивите и ще гласуваме отново за Закона. Благодаря. (Ръкопляскания.)

Реплика правя на изказващия се преди мен по отношение на това, че има противоречие. Не, няма противоречие, напротив – в мотивите има доказателство за безсмислеността на това, което се предлага. Няма противоречие, защото наистина, ако погледнете в чл. 136 от Закона за отбраната и въоръжените сили, ще видите, че в момента има две алинеи, в които едната определя какво е Висш команден състав, в другата се определя как се произвеждат генералите и че това става по предложение на Министерския съвет с указ на президента. Когато въвеждаш трета алинея, че трябва да представяш някой в комисия или където и да е, ти законово въвеждащ нов етап от цялата процедура. И това, което е написано в мотивите, е, че този етап е абсолютно безсмислен в тази фаза – няма логика в нея, всичко е приключило и едно явяване в Комисията е, как да го нарека, гъделичкане на самочувствието. Отново ще кажа, колкото и да Ви е неприятно да го повтарям, опит за намесване в правомощията на Президента да издава укази и ние някак си, по някакъв начин, през задната вратичка да се опитваме да кажем: „виж какво, не си единственият в този процес“. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Господин Милев, заповядайте за втора реплика.

Уважаеми господин Борисов, позволете ми също да не се съглася с Вас, тъй като в Българската армия и в Министерството на отбраната има изградени стройни системи по отделно предлагане на офицерите за издигане в следващите военни звания, и особено във висшите военни звания. Именно министърът на отбраната предлага по своя линия отделно, Щабът на отбраната предлага по своя линия и на Съвета по отбраната се приемат, след което по предложение на Министерския съвет президентът издава указ. Всичко това е разписано и се знае, така че за тази фаза, за която Вие говорите, никъде не се споменава, че има такава, но процедурата завършва с издаването именно на тези укази и представяне на офицерите.

Неудачно е понякога, след издаването на указа и той още не е приел длъжността, да се пише, че трябва да се явява пред Комисията по отбраната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милев. Трета реплика? Не виждам. Господин Борисов, заповядайте за дуплика.

че това, което казаха колегите, няма нищо общо с това, което казах аз. В мотивите, които са пред мен, не ги чета, пише, единия път че представянето пред Комисията в парламента е фаза от производството, а малко по-надолу пише, че

Уважаема госпожо Председател, драги колеги, разглеждаме ветото на Президента върху Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, който приехме преди близо месец един закон, който още тогава на първо и второ четене предизвика дискусия и в Комисията по отбраната, и в парламентарната зала, един Закон, с който сегашното Народно събрание пожела да гласуваме промяна в Закона за държавния служител и Закона за отбраната и въоръжените сили, където ясно бяха изписани въпросите, касаещи постоянните секретари, назначени съответно в различните министерства – било то Министерството на външните работи или Министерството на отбраната. Тогава, въпреки че ние подчертахме, че не е необходимо да се променят изискванията към постоянния секретар, мнозинството гласува това да се случи с добавянето на нови изисквания към кандидатите. Макар и минимални изисквания, поставени в Закона, те дават добра възможност на Комисията да избере сред кандидатите най-подходящия, този, който има най-добър професионален опит, който познава системата, така че не се налагаше, казвам коректно, някаква промяна, защото избраният и назначен вече постоянен секретар отговаряше и на онези изисквания, които бяха заложени и преди в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. България. Можеше да се мине без тази промяна, от която наистина нищо ново не настъпва в законодателно отношение и нищо ново не предвижда в бъдеще, а не гарантира, че следващо правителство и следващ парламент няма да направят свои нови промени, които също няма да дадат нещо по-различно, тъй като има утвърдена практика, която години наред вече се ползва. Що се отнася до въпроса за представянето на Висшия команден състав пред Комисията по отбраната, при първото четене на Закона дискутирахме въпроса дали не е добре преди издаването на указа да се запознаем с кандидатите, да им зададем въпроси. Получи се общо решение в Комисията, че не е необходимо да се бъркаме да се бъркаме в работата на Министерския съвет, на министъра на отбраната и не приехме такъв текст в Закона. Остана текстът генералите, Висшият команден състав, да се представят пред Комисията по отбраната след издаването на указа един акт, който беше записан в Закона, който, за съжаление, няма перспектива, защото, ако някой не се представи пред Комисията, какво се случва с него? Това не е записано! Ако някой откаже да отиде пред Комисията, какво следва за него? Макар че и за мен това новоназначените висши генерали да се представят пред Комисията има смисъл, за да дадем възможност и на тях, и на хората, които се занимават в тази Комисия, да се запознаят с новия команден състав. Това обаче би могло да се направи и няма никакъв проблем да го направи министърът със своя наредба. Аз бих приел със задоволство едно такова решение, но издаването на решението на този въпрос чрез закон наистина смущава хората. Ние, като парламентарна група, ще подкрепим ветото на президента и аз Ви призовавам още веднъж да помислите и да направим Закона работещ, така че да не създава дискомфорт в институциите и в хората, които ще се възползват от него. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Панчев. Реплики към изказването на господин Панчев? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Гаджев. ХРИСТО Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, съдейки от изказванията на някои от преждеговорившите, личи едно дълбоко непознаване не само на членовете на Закона за отбраната и въоръжените сили, но и на самите му принципи. държа да отбележа, че единият споменат чл. 126, мисля, че беше, всъщност се отнася за длъжностите, които изискват висше военно звание, а не за начина, по който се произвеждат офицерите съответно. Нека да цитираме коректно Закона. Колкото до някои от изказванията относно функцията на постоянния секретар, ами не, колеги, идеята на постоянния секретар не е да подкрепя министъра и да може министърът по всяко едно време да се разправи с него, ако не е доволен. Идеята на постоянния секретар е да организира приемственост между политиките в различни правителства. Точно заради това той е с мандат от четири години и мандатът му е направен така, че да не съвпада по принцип с мандати на правителство. Впрочем единственият пример за разправяне с постоянен секретар в Министерството на отбраната беше, доколкото си през 2014 г., след като „правителството Орешарски“ подаде оставка. Точно след подаването на оставката се сформира набързо една комисия, която да се разправи с постоянния секретар, да го уволни, за да може да го смени, и то в средата на мандата му. Така че наистина явно говорите от опит. Както споменах впрочем и на първото, и на второто четене на Законопроекта, ако има един духовен баща на промените за постоянен секретар, то това е служебният министър на отбраната. Нека да си спомним все пак какво се случи през месец март тази година, когато началникът на кабинета на министъра на отбраната беше назначен по заместване и в рамките на една седмица стана постоянен секретар на отбраната, без преди това да има един ден трудов стаж в държавната администрация. Стана без един ден трудов стаж най-висшият държавен служител в Министерството. И тук преди малко колегите коментираха, включително и от опозицията се изказаха, как това не трябва да се прави и не се е правило. Напротив, случи се, и точно заради това това въведохме тези правила. Искам само да отворя една скоба – тогава служебният министър даже излъга от тази трибуна, казвайки, че е направил това назначение толкова бързо, защото защото нямало, едва ли не, кой да разписва преписките, при положение че седмица по-рано е назначил за шест месеца временно изпълняващ длъжността. Така че и това не беше особено коректно. Но нека да погледнем цялата картинка на уволненията и назначенията по време на служебното правителство, защото, сменяйки не само постоянния секретар, директора на Института по отбраната, директорите на ключови дирекции в Министерството на отбраната, особено назначавайки впрочем за директор на „Отбранителна аквизиция“ или на дирекцията, която отговаря за обществените поръчки, човек, който през живота си не е отговарял за обществени поръчки, показва един подход за действие – слагане на хора, които нямат никаква компетентност, но очевидно са „верни“. Това е грешен подход и даже се чудя дали всъщност тези мотиви са минавали през бюрото на секретаря по сигурността на президента и дали той е вписал своите лични мотиви вътре в тях, защото все пак той е човекът, който се възползва най-добре от вратичките в Закона, които в момента съществуват. Така че, естествено, няма да иска да затворим вратичките, които той е използвал. Но да се върнем на мотивите. Ако трябва да ги цитирам, смятам, че новата редакция няма да постигне сочените от вносителя цели, а именно: „преодоляване на съществуващите празноти и неясноти в действащата законодателна уредба“. Как да искат да ги преодолеят, като лица от администрацията на президента са злоупотребявали с тях? Втори цитат: „създава условия за дискриминация спрямо редица категории лица“. Нещо повече, новите изисквания не са гаранция за по-висок професионализъм. Напротив, колеги, въвеждат се много ясни правила, на които трябва да отговаря постоянният секретар. Както беше казано, постоянният секретар е приравнен с административния секретар на Министерството на вътрешните работи, с главните секретари в министерствата и трябва да отговаря на тези изисквания. Сега ги правим в закон точно за да не може да се злоупотребява с тях, както беше злоупотребявано месец Кои са дискриминираните лица? Дискриминирани са хората без опит, хора, които нямат никакъв опит в системата, да не могат да заемат най-висшите ръководни длъжности. Имаше коментар, че едва ли не бивши военнослужещи не могат да заемат тази длъжност. Напротив, това не е вярно, тъй като самият Закон за държавния служител позволява не само служебен, но и трудов стаж, който се придобива и от военнослужещи, да бъде считан за необходимия стаж. Единственото допълнително изискване, което сме въвели, е да е заемал ръководна длъжност най-малко за една година в Министерството на отбраната, за да се гарантира високият професионализъм, за който президентът се опасява. Някак си не върви опитен главен секретар от друго ведомство, било то от Правосъдието – те са в една сграда, да заема длъжността на постоянен секретар на Министерството на отбраната, поради простата причина че функциите на постоянния секретар на отбраната са много, както беше казано преди малко, по-уникални в сравнение с другите с другите главни секретари в министерствата. В този смисъл разпоредбата, която въвеждаме, е една от гаранциите за наличието на установен по-висок професионализъм, експлицитно необходим за упражняването точно на тези правомощия. С въведената норма се отчита и особената специфика на постоянния секретар, която е равнопоставена на началника на отбраната. Все пак говорим за интегрирано Министерство на отбраната. Нека да Ви припомня някои от отговорностите на постоянния секретар по чл. 81 от Закона за отбраната и въоръжените сили: „Постоянният секретар на отбраната непосредствено ръководи и отговаря за отбранителното планиране, програмиране и бюджетиране; планирането и контрола на изпълнението на проекти за строителство, доставки и услуги за изграждане на планирани отбранителни способности; дейностите по международно военно сътрудничество и много други.“ други.“ В дейността си постоянният секретар има право да получава необходимата за изпълнението на функциите му информация и да бъде подпомаган от щаба на отбраната, от командващия съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили, службите и от други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Е, как за всичко това да бъде назначен човек, който няма опит? опит? Всички сме съгласни, че трябва да е човек, който може да ръководи тази администрация и може да изпълнява тези функции, а не човек, който буквално е взет от улицата. Президентът

изискванията за назначаване на постоянния секретар по Закона за държавния служител, а параграф 2 фактически разглежда как се освобождава постоянният секретар. Тоест, ако приемем ветото, постоянният секретар ще се назначава по един закон, но ще се уволнява по друг закон. Това не е ли правна каша? По повод представянето на генералите в Комисията бих искал само да Ви напомня и да Ви задам един риторичен въпрос: бяха ли в нарушение на Конституцията действията на един висш председател на Комисията по външна политика в Четиридесет и второто народно събрание, доколкото си спомням по това време член на ръководството на БСП, който по време на същата процедура, която е еднаква за посланици и за генерали, привикваше посланиците преди да им е приключил процесът на изслушване в Комисията, и пишеше съгласувателни писма до президента на Републиката кои посланици трябва да бъдат назначени и кои не трябва да бъдат назначени? Това не беше ли по същия начин незаконосъобразно и противоконституционно, както Вие твърдите в момента и както се твърди в мотивите на президента? Но когато БСП го прави – може, разбира се.

Както беше казано в началото, точно заради това ние се съобразихме и променихме представянията да не бъдат по време на процедурата, която е между министъра на отбраната и президента, а да бъде след завършването на самата процедура. Най-голямото доказателство, че сме постигнали това, са самите мотиви на президента. В тях се казва, че представянето пред Комисията по отбраната е, след като изпълнят фактическия състав – удостояването с висше офицерско звание. Така че не, не се въвежда нова стъпка в

Говорейки си за генералите и за начина, по който БСП злоупотребява от време на време с изказвания, все пак да имаме предвид, че основният фактор при производството на висшите офицери е министърът на отбраната. Съветът по отбрана е съвещателен орган към министъра на отбраната. Решенията са на министъра на отбраната. А кой избира министъра на отбраната? Избира го Народното събрание. Точно заради това ние ще подкрепим Законопроекта и няма да подкрепим ветото. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гаджев. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Реплики към изказването на господин Гаджев? Заповядайте, Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Гаджев! Става въпрос за назначенията на постоянния секретар. Искам да Ви припомня нещо. Със заповед на министъра на отбраната от 30 май

законодателството, след което да се премине и към избор на постоянен секретар? Защото, поглеждайки критериите в тази заповед, виждаме, че те не са синхронизирани и не отговарят на изискванията и критериите, които се поставят сега със Законопроекта, който обсъждаме. Това първото. Второ, по отношение на процедурата по представяне на Висшия военен команден състав, не смятам, че трябва допълнително да се въвежда такава, по простата причина, че винаги може Комисията да извика, да задава въпроси, да иска мнение, разисквания от гледна точка на генералитета. Не смятам, че Комисията е необходимо да бъде въвличана в една такава процедура и да й бъдат вменявани допълнителни функции

за законосъобразността на заповедта на министъра от 30 май, мисля, че първо трябва да се консултирате с юристите в собствената Ви парламентарна група как се прави законодателство със задна дата. Аз за такова чудо не съм чувал. Второ, ако имате съмнения за законосъобразността на заповедта, която е издадена на 30 май, има си органи, които трябва да сезирате. Върховният административен съд е компетентен да се произнесе. Умолявам Ви да подадете такъв сигнал, за да се види дали всичко е било наред или не е наред. Задаването на допълнителни критерии, мисля, че е от правомощията на органа по назначаване, стига да са в рамките на закона. Колкото до представянето на на самите генерали, тук беше казано, че системата за отбрана разчита на единоначалието. Поканата от страна на един орган, без да има ясно записани ясно записани разпоредби как точно би трябвало да става, създава притеснение в една такава строго йерархична система, която е свикнала да изпълнява йерархичен ред на издаване на заповеди. Колкото до това дали това е добре за генералите, как ще се чувстват, не съм военнослужещ, не съм офицер и няма как да кажа. Мисля, че тук в залата има хора, които са много по-подготвени да коментират дали това е добре за тях или не. Използвам случая, че ми напомнихте, говорейки си за постоянния секретар на отбраната, все пак нека да не забравяме, че на 30 май никой не е карал всички останали отговарящи на критериите да кандидатстват за длъжността „Постоянен секретар“ да бъдат натискани да подписват декларации, че се отказват да участват в конкурса, каквито декларации те подписваха през месец март. Благодаря.

Получават се парадокси. Първоначалният вариант, който ние предложихме, беше изяснен неколкократно вече, защото все пак това е трето четене на Закона. Предложихме по време на процедурата по производство на генерали и даване на нова длъжност да бъдат изслушвани в Комисията. Съгласихме се с аргументите на колегите да не бавим процеса, а не да го променяме или да му влияем – само да не го бавим, представянето в Комисията да бъде след финалния указ на президента, като дори премахнахме във варианта думата „изслушване“ и беше само „представяне“.

На второто му четене в Комисията 19 човека са присъствали от 20, и 19 човека са гласували „за“ § 3 на Закона. (Реплики.) Какво се случи между второто и третото четене на Закона, че сега всички изведнъж са против? Преливаме авторитет, губим нещо, печелим нещо… Нямам понятие. За постоянния секретар. Класификаторът на длъжностите на администрацията, вижте ги, по нищо не се различава от това, което сме предложили в Закона, с изключението, че казваме за постоянния секретар три години да е бил на ръководна длъжност, от които една да е работил в Министерството на отбраната, да прави разлика между Министерството на отбраната, Министерството на отбраната 2, Щаб на отбраната и така нататък. Да знае просто откъде да влезе на работа, поне това. Отделно дискриминацията, която е фиксирана в мотивите като термин, искам да Ви кажа, латинският произход означава „правене на разлика“. И тук искам да ме чуят юристите, да ме коригират в изказване или в реплика, ако не съм прав „разделянето на индивидите по даден рационален признак не е, не е дискриминация!“ Опитът, който ние изискваме за най-висшия администратор в Министерството на отбраната, не може да го дискриминира от останалите. Това, първо. Второ, за генералитета. Недейте заради един генерал да обиждате генералитета! Моля Ви! Че един генерал може би няма да може да си каже първите три изречения от CV-то правилно, не бива да елиминираме целия генералитет! Давам Ви конкретен пример, с конкретно име. Защо ще ги изслушваме първоначално от полковник в генерал и след това от генерал-майор в генерал-лейтенант? Явор Матеев, командир на Специалните сили. сили. Не искам да го бъркам човека, давам го за пример, няма нищо общо с истината, не съм аз човекът, който прави предложенията – от командир на Специалните сили началникът на отбраната и след това министърът на отбраната го предлагат за командир на Сухопътни войски. Той трябва да дойде да бъде изслушан, защото Комисията по отбрана предлага на Народното събрание как да бъдат разходвани парите за сухопътни войски, за специалните сили, за военноморските сили и така нататък. Ние трябва да го чуем в това му качество, а не като лицето Явор Матеев. като лицето Явор Матеев. Не бива да има ревност между институциите! Искам пак да кажа нещо за мотивите. Комисията по отбрана е специализиран орган на Събранието, не е помощен орган на Събранието. Ако някой не прави разлика между помощници и специалисти, нека да си го изясни! Тези, които са ги писали, да не си подвеждат президента! Уважаеми колеги, за да не отнемам от времето на Групата, много добре е да си уважаваме армията, да уважаваме нейния висш команден състав и тя да знае кои са тези, които дават пари за изтребители, за кораби, за бойни машини, за учения и така нататък.

Не виждам реплики. Желаещи за други изказвания? Заповядайте, господин Михов. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Ще се опитам да бъда кратък, ясен и точен. Бих искал да искал да взема отношение по един нов аргумент в дебата, който се появи на обсъждането на ветото на президента, който и днес беше казан тук, в залата, а именно, че министърът на отбраната при назначаването на постоянния секретар през май месец тази година е допуснал нарушение. Това е нова теза, която за нас е неприемлива и необоснована. Без да влизам в подробности ще припомня, че при обсъждането на Законопроекта в Комисията по отбрана на второ четене ясно беше поставен този въпрос и тогава никой не повдигна проблема, че действията на министър Каракачанов по някакъв начин са в разрез с действащото законодателство към момента. Днес се развива тезата, и тя беше ясно определена на Комисията по отбрана, че с този Законопроект ние узаконяваме някакви действия на министъра на отбраната, които към момента на тяхното осъществяване се разминават със законодателната норма. Това е нещо, което не може да бъде подминато, и ние категорично се противопоставяме на такива внушения. Още повече че не чухме никакви мотиви в На второ място, не бих се съгласил с аргументите, които бяха отправени по въпроса за представянето на висшите офицери в Комисията по отбрана. Те са основани на две основни виждания. Първо, че се въвежда нова процедура, която по някакъв начин се определя като лоша, и същевременно, че и сега действащите възможности, давани ни от Закона, могат да приложат същата процедура, което е логически несъвместимо. Ако сега съществуват нормативни рамки висшите офицери след своето производство да се явят в Комисията по отбрана и това е лошо, то БСП трябва да вземат законодателна инициатива и да бъдат забранени, премахнати и поправени. На следващо място, като преподавател не мога да не обърна внимание, че в § 1 от мотивите на президента има явно логическо противоречие. Цитирам: „С разпоредбите на измененията на чл. 79 се въвеждат нови завишени, кумулативно приложени изисквания за заемане на длъжността „постоянен секретар“. И само в едно изречение по-надолу се изказва съмнението, че тези, повтарям, завишени критерии няма да доведат до по-добър подбор. Това не мога да го разбера! Като дългогодишен преподавател знам, че завишените критерии обикновено намаляват броя на отличните оценки, но определено знам, че качеството за тези отлични оценки е далеч по-голямо. Затова, уважаеми колеги, ние не сме съгласни с мотивите на президента. Смятаме, че те не са достатъчно основание да променим своето отношение към този Законопроект. И още веднъж подчертаваме, че висшият генералитет трябва да бъде поставен на едно високо място и представянето му пред специализирания орган на Народното събрание, каквато е Комисията по отбрана, е механизъм за издигане авторитета

Няма реплики. Имате думата за изказване, уважаеми народни представители. Заповядайте, господин Манушев. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Обсъждахме го в Комисията по отбрана много сериозно, обсъждахме въпроса за този Законопроект и Закон на първо и второ четене. Той беше върнат с мотивите, които са посочени във ветото на президента. Не мога да се съглася с почти нито едно от тях, още по малко с тези на колегите, които се изказваха и сега от трибуната и които се изказаха в Комисията по отбрана. Не мога да разбера това, че въвеждаме изисквания за постоянен секретар на отбраната такива, каквито има за останалите секретари – постоянни или главни, в министерствата, и изравняването на изискванията за постоянния секретар на отбраната да казваме, че са повишени изисквания или че е някаква дискриминация към някого. Не е! Правим го в съответствие такова, че той да бъде

По отношение на генералите – опитах се да обясня и в Комисията. Господа, тяхното представяне в Комисията по отбрана е заради авторитета на Комисията по отбрана, за да може Комисията по отбрана да познава и по физиономия българския генерал, а те не са толкова много – те са 34 човека, да може да види не само как изглеждат, а да ги чуе как говорят, да чуе техните виждания за това какво ще правят, как ще командват, какви проблеми имат, как да им помогнем. Затова е това представяне! Имаше наистина и думата „изслушване“. Искам да Ви кажа, че не е лутане нашето предложение. Напротив, направихме го, за да има консенсус, направихме така да бъде представен генералът след завършване на цялата процедура. Това не е елемент от нея, това е нещо след нея. И го направихме така, за да се съгласите и Вие, и да няма най-малката капка на съмнение, че искаме да се намесим в правомощията на господин президента. Не е! Правим го също така и заради самите генерали. Генералите да бъдат в Комисията и да видят народните представители. Не можем ние в това Народно събрание да вкарваме някакво съмнение в българския народ, че сме нещо лошо. Напротив, това е храмът на демокрацията. Три милиона и осемстотин хиляди човека са гласували за всички нас – 240 човека. Ние сме 20 човека в тази Комисия – представители на тези хора, и сме от всички политически сили. Не може да става въпрос за никаква политизация, напротив, генералът ще дойде и ще види Комисията. От тази Комисия зависят много неща в управлението на отбраната, включително и как ще убедим Народното събрание да гласува какви финансови средства да се отделят за Българската армия. Така че не намирам това за политизиране на българския генерал. Напротив, давам го няколко пъти за пример. Повярвайте, за българския генерал и адмирал тази сграда е храм! В Комисията по отбрана съм бил няколко пъти. Повече от половината от хората вътре не съм знаел от коя политическа сила са, но съм се отнасял с огромно уважение към институцията Народно събрание, защото за мен тя е най-важната в една парламентарна република. И не можем да поставяме такива мотиви, и да поставяме под съмнение това, което искахме да направим. Нямаме никакви такива задкулисни, задни мисли някакви, и да кажем, че искаме да се противопоставим на президента – не, не го направихме за това. Направихме го, първо, да се въведе ред и да няма партизанщина в назначаването на

Първо, бих искал да заявя, че аз ще подкрепя ветото на президента, но държа да подчертая, че това не ме прави автоматично негов защитник, защото най-малкото той разполага с достатъчно административен и ръководен опит, а екипът около него - необходимата правна експертиза и капацитет, за да имат нуждата от защита от някой народен представител от нашата парламентарна група. Българското законодателство в сферата на отбраната, изграждано през последните 25 години, е може би едно от най противоречивите в сравнение с останалите клонове на правото. Българският парламент определено е длъжник на гражданското общество, защото не успя да създаде през тези близо три десетилетия достатъчно демократични правни норми, процедури и добри практики в управлението на сектора за сигурност и в частност в осъществяването на парламентарния и гражданския контрол. Тази материя обикновено се урежда бланкетно, с препотвърждаване на текстовете от Конституцията относно парламентарния контрол, в резултат на което секторът за сигурност продължава да бъде непрозрачен и слабо контролируем. Предлаганото решение за представяне пред Комисията по отбрана на висши военни след удостояването им с висши военни звания според мен е решение от тази категория на конюнктурните решения, които с нищо не допринасят за демократичния контрол върху службите за сигурност и отбрана и не пораждат никакви правни последици, но не намирам за излишно да водим един дебат и да се помисли може би и за промени на принципна основа не само в Закона за отбраната и въоръжените сили, а и в останалите закони в областта на вътрешната сигурност, които реално биха включили парламентарните комисии в процедурата по назначаване или контрол на ръководителите на специални служби. Разбира се, чрез подходящите механизми и без становищата на Комисията да имат императивен характер и да не се влияят от политическата конюнктура при дадени назначения. Утвърдена практика в повечето демократични общества е представянето в парламентарни комисии на кандидатурите за ръководители на специални служби в сектора за сигурност, след тяхното номиниране и преди стартиране на процедурата по тяхното назначаване. У нас също има подобна практика с номинираните посланици, които биват изслушвани в Комисията по външна политика. Това по-скоро би било някаква форма на парламентарен, респективно на парламентарен, респективно на граждански контрол и би повишило ролята на парламентарните комисии върху политиката за сигурност, предложените промени с основание са върнати, струва ми се, от президента на Републиката, като ненужни и допълнително утежняващи процедурата по удостояване с висши военни звания. На същата плоскост са и предложените промени в изискванията за назначаване на постоянния секретар на отбраната. Благодаря Ви за вниманието. И аз Ви благодаря, господин Витанов. Реплики към изказването на господин Витанов? Няма. Други изказвания?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

Аз ще взема отношение по мотивите, защо е върнат Законопроектът и защо не трябва да бъде подкрепен на трето четене. (Шум и реплики.) Първо, по отношение на постоянния секретар. Дами и господа народни представители, тук имаме прецедент в законодателната инициатива. Досега законите и промените в тях ни се предлагаха като проекти или от Министерския съвет, или внесени от депутати.

повтарям. Защо е прецедент? Защото в момента имаме промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, инициирани от заповед на министъра на отбраната. Какви са ми аргументите за това нещо? Ами, първо, защото този постоянен секретар, който в момента е назначен, е назначен в резултат на процедура, която е инициирана със заповед на министъра, в която заповед на министъра има изисквания, които не съществуват в Закона за отбраната и въоръжените сили и които Вие днес искате да влязат в този Закон чрез изменението и допълнението му. Следователно, тази заповед, за която Ви говоря и която Ви показахме между първо и второ четене и по времето на първо четене, е законодателната инициатива и нищо, че номинално тези промени са внесени от народни представители. За съжаление е така. Защото Вие ще видите, че това, което е в заповедта, едно към едно отговаря на промените, които правим сега. Не смятам, че това е добрият начин за законотворчество – заповедите след това да се узаконяват. Мисля, че трябва да бъде точно обратното. Първо се приемат законите. Въз основа на тези закони се пишат заповеди. Иначе се получава да обърнем пирамидата на държавата. Тя, вярно, че ни е премиерска, ама все пак нека да запазим поне малко от авторитета, който има нашият парламент. Второ – по представянето. Един път вече казах и говорих за това защо е нова фаза. Не искам още един път да се повтарям. Когато със закон въвеждаш нови изисквания, няма как да кажеш, че това не е фаза. Защото се задава въпросът: защо го правиш? И, примерно, аз искам да задам въпроси към вносителите: какви правни последствия ще има тази разпоредба в Закона, при условие че нито има срокове, нито има процедура, нито има нещо кога това трябва да се случи? Как ще става представянето на практика? Аз си позволих да се пошегувам в Комисията по отбрана: какво, министърът ще строи генералите в една редичка в в края на заседателната маса и ще ни ги представя – ген. Иванов, ген. Петров, ген. Георгиев за командващ, началник и така нататък. След което те ще се покланят и след това ще излязат от залата. Нали разбирате, че това е безсмислено? Питам още нещо: ако пък не се представят, какво ще стане, след като няма срокове за това представяне и то може да стане след три години? Какво ще стане? Те са назначени. На тях им е дадено съответното звание – първо, после са започнали да изпълняват задълженията си, но не са изпълнили ал. 3, която Вие искате да въведете. Техните заповеди незаконосъобразни ли ще бъдат затова, че не е изпълнена докрай процедурата? Тяхното управление на средства и сили, които са им разпоредени, незаконосъобразни ли ще бъдат, защото не са изпълнили ал. 3 на Закона? Разбирате ли, че това е абсолютен правен нон сенс? И понеже ми говорите за Комисията какво представлява, нека да Ви прочета, за малко търпение ще Ви помоля, какво пише в чл. 28 от нашия Правилник – какво правят постоянните комисии, за да Ви стане ясно, защото тук някак си започнахме да фантазираме на тема „Задължения на Комисия“? И чета ще ме извините, но малко просвета, явно че е нужна на народните представители, защото този документ не всички явно са го прочели: „Чл. 28 (1) Постоянните комисии разглеждат законопроекти, годишната програма по чл. 118, проекти за решения, декларации и обръщения и други предложения, разпределени им от председателя на Народното събрание, изготвят доклади, предложения и становища по тях.“ Тук някъде представяне на някого пред някого да има? Постоянните комисии може да възлагат при условията на чл. 17 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание извършването на последваща оценка на въздействието на законите, която има за цел установяване на тяхната ефективност и степен на постигане на целите.

и за целесъобразното и законосъобразното изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз.“ Това е ал. 3. Нещо за представяне, някой пред някого да се отчита? Имам предвид не не от изпълнителната власт. Имам предвид от военните, които са подчинени на началника на отбраната, което е част от Министерството на отбраната, чийто граждански контрол се осъществява чрез министъра и оттук – чрез нас. – чрез нас. „(4) Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, както и становища, необходими за дейността на постоянните комисии“. Тоест, ако Вие искате нещо от военните, винаги може да го изискате и сега, без да правите промени в Закона? По искане на една трета от членовете на комисията председателят й е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията“. Ето Ви го варианта, по който може те да дойдат. Защо трябва да правим неща, които са безсмислени, които нямат правни последствия? Вкарваме в Закона нещо, което въобще е, ей така, защото на някой му е харесало това да бъде вътре. Звучи красиво. Генералите ще ни се представят. Ние ще седим и ще ги гледаме. Продължавам: „Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация“ – в това число и имената си, ако ще искаме да се представят, защото това ще искаме „както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни“. В Правилника какво правят комисиите? В кой момент тук Ви пише, че някой може и трябва да Ви се представи? Или ще въвеждаме нова точка в Правилника за организацията на работата си, в която ще пишем: „Комисията по отбрана приема представянето на генералитета“. Разбирате ли, че е абсурдно! Абсурдно е! И аз не мога да разбера за какво го правите? Каква е логиката? Единствената логика е или да си зачешем самочувствието на Комисията по отбрана, от която уж нещо зависи по отношение на кадровото развитие на офицерския състав или, както Ви казах, Вие може да го отричате много пъти, опит лекичко да повлияем върху президента и да му кажем: „Виж какво, ти издаде указите и ги назначи, ама ние и ще ги изслушаме след това, и ще ги и видим.“ Пардон, няма да ги изслушаме, а ще ги видим, защото ще ни се представят. Затова

Не допринасят постановки в Закона, които нямат правни последствия, които имат пожелателен характер, които не водят след себе си каквито и да било положителни за гражданското ни общество следствия. И накрая да се опитам да Ви кажа нещо, което може би го знаете всички. Еманацията на народния избор е Народното събрание, еманацията на Народното събрание е правителството. В правителството избираме министрите. Ако искаме да осъществяваме контрол над дейността, изразходването на средствата и политиките, които се извършват в отбраната, те се извършват чрез изслушване на министъра на отбраната или на правителството по тези политики – как ще харчат парите, за какво ще ги харчат, какви са целите. Военният състав, военното командване е изпълнител на тези наши решения като политики. Те реализират на практика военната политика, която ние, като народни представители, правителството, като еманация, и министърът на отбраната, като отговорен за тази дейност, извършват. Именно поради тези причини Парламентарната група на „Българската

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Изложените мотиви по същество не съответстват и не кореспондират с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в Закона. Назначаването на постоянния секретар по отбраната, като при това се завишават изискванията за заемане на длъжността по отношение на професионален опит, ранг като държавен служител на лицата, кандидати за заемане на длъжността, като остава изискването за съответния кандидат да изпълнява ръководна длъжност в държавната администрация, са изключително важни. По отношение на тази част от върнатия за ново обсъждане Закон президентът излага мотиви, че завишените изисквания по отношение на професионалния и управленски опит на кандидатите не са гаранция за по-висок професионализъм. Извинявайте, но мотивите в тази им част се свеждат до необосновано твърдение, което по същество не кореспондира с правилата на формалната житейска логика. Напротив, въвеждането на по-високи изисквания за професионален опит, по-висок ранг, придобит в държавната администрация, и опит на ръководна длъжност в държавната администрация, са гаранция за подбор на кандидати с по-висок професионален опит и качества за заемане на длъжността „Постоянен секретар на отбраната“. По същество не се променя статутът на постоянния секретар на отбраната. Прецизират се обаче изискванията към кандидатите за заемане на длъжността, като Народното събрание в случая се стреми да осигури чрез законодателни решения заемането на длъжността от кандидати, притежаващи високи професионални качества и необходимия професионален и ръководен опит, включително и в структурите на Министерството на отбраната. досегашната правна уредба, за съжаление, не се съдържаше нормативно изискване кандидатът за заемане на длъжността да притежава професионален или ръководен опит в структурите на Министерство на отбраната. Въвеждането на това изискване противно на доводите, изложени в мотивите към Указа за връщане на Закона, съставлява предпоставка за подбор на кандидати с професионален и ръководен опит в областта на отбраната. Досегашната правна уредба в този смисъл не създава достатъчно нормативни гаранции относно изискванията за професионален и ръководен опит в съответната област. Относно тезите, които чухме, че едва ли не се цели узаконяване на съществуващото положение. В случая, за да бъде разбрано това, което беше предложено и прието, нека да направим една аналогия с Устава на БСП. Там също има една промяна, която не влиза в сила в момента. Влиза в сила малко след това, което е нормално, което е логично. Говоря за избора на председател. тези промени бъдат въведени без да бъдат обсъдени, без да бъдат приети от хората, могат да постигнат отрицателен резултат. Затова, колеги, сравнете двете виждания, сравнете двата казуса и ще видите, че ние сме постъпили разумно в случая.

Отново изложените в мотивите към Указа на президента съображения за връщане на Закона не са относими към приетата от законодателя норма. Според президента с приетия текст се създава нова фаза в процедурата за удостояване с висши офицерски звания, която се развива пред органа – Народното събрание, с участието на министъра. При анализ на приетата от законодателя норма и съответно мотивите към Законопроекта следва изводът, че не променя досегашната процедура по удостояване. След приемането на върнатата за ново обсъждане норма, фактическият състав на производството по удостояване с висше офицерско звание завършва с издаване на Указ на президента по предложение на Министерския съвет и в този смисъл мотивите, изложени към Указа на президента за връщане на Закона, са опит за превратно тълкуване и представяне на волята на законодателя. Нормата касае процедура, условие за провеждането на която е осъществяване на фактическия състав по чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Тоест касае се за една процедура по информиране на Народното събрание за вече проведени производства, като задължено лице да информира Народното събрание е министърът на отбраната. случая не се касае за разместване на конституционно определени правомощия на органи на държавната власт, каквито съображения се излагат в мотивите към Указа за връщане на Закона за ново обсъждане, доколкото и не се въвеждат нормативни промени в производството по удостояване с висше офицерско звание. Напротив, процедурата по представяне, съответно информиране на Народното събрание, се провежда, след като вече са настъпили правните последици от Указа на президента. Правилно в мотивите си президентът отбелязва изключително значимите публични функции, осъществявани от висшия команден състав на армията, но с оглед на факта, че България е република с парламентарно управление, аргумент по чл. 1 от ал. 1 на Конституцията: представянето на офицерите, удостоени с висше военно звание пред Народното събрание е именно израз на признаването на изключително значимите публични функции на висшия команден състав на Въоръжените сили. Доколкото Народното събрание и съответно неговите постоянни комисии представляват в най-пълна степен суверена, то доводите за нарушаване на принципи на правовата държава чрез приети допълнения са несъстоятелни. Необоснован е и доводът, че представянето на информация пред Народното събрание относно офицери, удостоени с висши военни звания, е форма на нарушаване на принцип на правовата държава и крие риск от политизиране на висшия команден състав на Въоръжените сили. От една страна, само по себе си твърдението, че представянето на информация за официални актове на органи на държавната власт пред Народното събрание или негови органи съставлява нарушаване на принципите на правовата държава, не е съобразено със същия принцип предвид приетата с основния Закон форма на държавно управление. Твърдението относно риска от политизиране на висшия команден състав на Въоръжените сили също са необосновани. На първо място процедурата по информиране се провежда след издаването на Указа на президента. Следващо, в Комисията по отбрана има представители от всички парламентарно представени политически сили, което от своя страна е гаранция, че няма да има политизиране от нито една от присъстващите политически сили. Становището, че информирането на Народното събрание или негови органи за издадени от президента актове не намира опора в Конституцията, също е неправилно в контекста на разпоредбата на чл. 98, която гласи, че „Президентът на Републиката информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия“. Ако се приеме тезата, че с приетите допълнения в Закона Народното събрание целѝ да наруши принципите на правовата държава и баланса на правомощията на институциите, следва ли, че правомощията по удостояване на офицери с висше военно звание не са в кръга на основните правомощия на президента?

нежелателни явления в законодателния процес в Конституцията има предвиден защитен механизъм и днешното повторно обсъждане на Закона е точно един такъв защитен механизъм, една гаранция срещу проявата на субективизъм или емоции

да видим какви са мотивите и целите на предложения Закон. Трябва да е ясно, че в Комисията по отбрана ще бъдат представени новопроизведените висши офицерски звания, колеги, които са в ново качество и там освен че ще се представят като личности, като важни и отговорни хора, които ще управляват ресурси, там ще бъдат представени и като хора, които могат да кажат своята визия, като хора, които ще изкажат своите проблеми, предизвикателствата, които стоят пред институциите, които ще работят, пред формированията, които ще ръководят, и ще кажат какви са техните цели и амбиции. Това е целта на представянето. Мисля, че Комисията по отбраната е правилното място за това, защото в Комисията по отбрана, която е орган, който подпомага Народното събрание, има различни парламентарно представени групи, но Комисията по отбрана е органът, който ще защитава Въоръжените сили, а Народното събрание дава ресурсите. Народното събрание е органът, който трябва да знае по какъв начин се управляват управляват тези ресурси и по какъв начин ще се постигнат целите, а именно повече, по-добре подготвени войски, по-добри Въоръжени сили, за да има максимална ефективност. Относно мотивите, че се политизира по този начин висшият команден състав, според мен тук има едно дълбоко неразбиране. Политизира се висшият команден състав единствено и само когато няма честни демократични избори, които осигуряват в парламента опозиция и управляващи. Ако в парламента няма опозиция, то тогава има

не се е отказала от своите идеи и не дава възможност на друг да играе ролята на опозиция. Относно това дали е нова фаза. Едно е удостояване, друго е представяне. Представянето означава нещо ново, едно ново начало на базата, на което може да се стъпи и да се продължи. Когато се представят визии, когато се представят амбиции, когато се представят цели, това е ново начало и дава възможност за по-пълен контрол след това, за да се види откъде сме тръгнали и накъде отиваме. Двете думи нямат нищо общо, те по своята същност и съдържание предполагат различни процеси. В края на краищата аз смятам, че с внесените предложения, с това, което сме гласували на 27-ми, ние създаваме условия и гарантираме, че висшият офицерски състав ще бъде представен, независимо кой е председател на Комисията, кои са в Комисията, какво мислят по въпроса. Ние създаваме една норма и една рамка, в която трябва да представяме. Какво лошо има в Комисията да бъде висшият офицерски състав? Нима тези хора не заслужават и трябва да бъдат изолирани и някой друг там да ги управлява? Нима всичко трябва да става на тъмно? Мисля, че с този акт ние ще дадем видимост на процесите, които текат във Въоръжените сили, и то тази видимост ще я имат не само управляващи, защото в Министерство на отбраната са управляващи, в Министерския съвет са управляващи, но и опозицията. Мисля, че това е в интерес на една правова държава. В края на краищата всичко това е в рамките на Конституцията, където в чл. 1 пише, че България е република с парламентарно управление. Ние не искаме Народното събрание да абдикира

малко повече търпение, защото субординацията в армията не на всички им е ясна и не винаги единоначалието е разбираемо за хората. Но когато Вие говорите, че освен че ще ги ще ги познаем по имена, както беше в началото, и ще ни се представят, ще ги изслушваме всеки каква идея има за развитието на онова, което му е поверено – дали ще бъде бригада, дали ще бъдат видове въоръжени сили, при наличие на строга йерархия в армията с началник на Отбраната, командири на видовете въоръжени сили и последващи йерархии надолу с генералите, питам аз: как командирът на бригада ще дойде да ми обяснява какво мисли да прави той с бригадата, при условие че над него стои, ако говорим за Сухопътни войски – командирът на Сухопътните войски, който му определя със заповед какво да прави, а най-отгоре стои началникът на отбраната, който определя на Въоръжените сили как да работят, какви цели и какво да изпълняват? Нали разбирате, че няма как парламентът да се вмесва в оперативната работа на командирите на въоръжените ни сили. Няма как ние да говорим, че сме парламентарна република и да защитаваме парламентаризма с безумни действия. Извинявайте, че го казвам – да викаме генералите в Комисията?! Те си имат субординация. Министърът на отбраната е този, който провежда политиката, която ние формираме със закони, началникът на отбраната е този, който я провежда на практика в управлението на войските. И когато говорим за представяне, но с изслушване, някак започва да се затвърждава мнението, че

Господин Ерменков, разбира се, че имате право на свое мнение. И Вие сте били част от въоръжените сили, и аз съм част от въоръжените сили, но аз винаги съм възприемал офицера като човек, който самостоятелно може да мисли и да взема решение, само като изпълнител. Когато става въпрос особено за висш командир, на който са му поверени огромни ресурси, неговото мнение е важно. С неговото мнение трябва да се съобразяват и подчинените му, но с неговото мнение трябва да се съобразяват и неговите командири. Ще Ви дам един пример. Командир на управлява поверени активи на стойност над 2 млрд. лв. Как смятате, че началникът на отбраната едно по едно ще му издиктува какво да прави? Ами те, ако му диктуват, той за какво е там?! Аз смятам, че трябва да отдаваме уважение към хората, които умеят да мислят, които имат смелост да вземат решение и които с твърдост могат да отстояват позициите си не само пред подчинените си, но и пред командирите си. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нека да не подценяваме ролята на висшия офицерски състав и да им отдадем заслуженото и дължимото, включително в Комисията по отбрана. ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията.

За повторното му приемане са необходими минимум 121 гласа

Благодаря Ви, господин Кирилов. Процедура по прегласуване.

Има ли някой от Комисията по правни въпроси да представи доклада? Председателят на Комисията – народният представител Данаил Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-52, внесен от Йордан Апостолов Апостолов, Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев на 5 септември 2017 г. На свое заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-52, внесен от Йордан Апостолов Апостолов, Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев на 5 септември 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на земеделието, храните и горите – господин Петър Вутов – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасации“, и госпожа Зорница Трифонова – юридически експерт към политическия кабинет. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Христиан Митев, който посочи, че с него се цели да се защитят собствениците и ползвателите на земеделски земи, чиито права са били засегнати чрез сключването на договори за наем на чужди имоти. Със Законопроекта се въвежда правилото договорите за наем и аренда на земеделска земя да се сключват от собственици, съсобственици или от упълномощено от тях лице. Проектът предвижда пренаемането на земеделска земя да се допуска само ако това е изрично уговорено в договора за наем, като в тези случаи наемателят ще бъде задължен незабавно да уведоми писмено наемодателя. Със Законопроекта се разширява обхватът на проверката при заверяване на подписите на страните по договор за наем или аренда на земеделска земя, която нотариусите ще следва да извършват, като при вписване на договора ще се представя и скица на имота. Законопроектът създава специален ред относно заварените случаи на конкуренция на договори за наем на земеделска земя, сключени от несобственици, който предвижда който предвижда потвърждаване на вече вписан договор чрез декларация с нотариална заверка на подписа на собственика, подадена в едномесечен срок от влизане в сила на този Закон. Предвижда се таксите за нотариална заверка на подписите на страните при сключване на договор за наем или аренда на земеделска земя, както и на декларацията за потвърждаване, да се определят без оглед на удостоверявания материален интерес. Законопроектът предвижда изменения и в Закона за арендата арендата в земеделието, които са в съответствие с духа на предлаганите изменения. В дискусията взеха участие народните представители Йорданка Фикирлийска, Явор Нотев, Крум Зарков и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си за предложения Законопроект. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-52, внесен от Йордан Апостолов Апостолов, Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев на 5 септември 2017 г.“ Господин Председател, ако ми позволите, да поканя заместник-председателя на Комисията по правни въпроси госпожа Атанасова да прочете следващия доклад за другите два законопроекта.

на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-52, внесен от Драгомир Велков Стойнев и група народни представители на 21 септември 2017 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-63, внесен от Запрян Василев и група народни представители на 27 септември 2017 г. На свое заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на

беше представен от господин Крум Зарков, който посочи, че със Законопроекта се създава регистър на собствениците и ползвателите на земеделска земя, като на собствениците се вменява задължение за своевременно уведомяване при настъпили промени. посочи, че с него се предвижда публичност на систематизираната информация относно земеделските земи по землища и по стопански години, както и задължение за изпращане на картен материал за имотите, информация за собствениците им и за дължимото рентно плащане. В съответствие с целите на Законопроекта се предлагат промени и в Закона Закона за арендата в земеделието, с които се въвежда изискването за представяне на скица на имота при вписване на договора за аренда. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-63 беше представен от господин Алтимир Адамов, който отбеляза, че с предложените промени се въвежда специален

с Проекта на закон се определят лицата, които могат да отдават земеделска земя под наем, като се включват и лицата, притежаващи право на ползване или право на управление, и се създава възможност за пренаемане на земеделска земя при наличието на изрична клауза в договора за наем, като наемателят се задължава писмено да уведоми наемодателя и съответната общинска служба по земеделие в тридневен срок от пренаемането на земеделската земя. Господин Адамов обърна внимание на изискването за нотариална заверка на съдържанието и подписите на страните при упълномощаване и при сключване на договор за наем на земеделска земя за срок, по-дълъг от една година, като подчерта възможността за служебно заличаване на договорите за наем на земеделска земя, сключени до влизането в сила на новите изисквания, когато не са потвърдени в срок от собственика или от притежаващите повече от 50 на сто идеални части от съсобствениците. Акцентира се и върху промяната в размера на заплащането с парични средства на закупената чрез търг земеделска земя от държавния поземлен фонд, като се осигурява възможност на спечелилия участник да заплати 40 на сто от тръжната цена с парични средства, а останалата – с поименни компенсационни бонове, компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи. С Проекта на закон се предвиждат изменения и в Закона за арендата в земеделието, Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за кооперациите, с които се цели уеднаквяване на режима при отдаването на земеделска земя под наем и аренда. В Закона за кадастъра и имотния регистър се предвижда предоставяне на отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър, както по нотариални производства, така и за нуждите на общинските служби по земеделие във връзка с осъществяваната от тях регистрация на договори за ползване на земеделска земя.

Уважаеми господин Председател, колеги! Ще Ви представя мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който ние сме внесли, и ще помоля Вие да го подкрепите. Внесеният Законопроект предлага защита на собствениците и ползватели на земеделски земи, чиито права са засегнати от схеми за контрол върху ползването на големи земеделски площи чрез сключването на договори за наем на чужди имоти. Самата схема се основава на това, че действащата Наредба не забранява сключването на договори за наем от несобственици. И, второ, при нотариална заверка на подписите и при вписването в Службата по вписванията не се прави проверка за собствеността на имота и правата на наемодателя. С така създадените правни основания се участва при комасация и ползване на земеделски масиви, като се кандидатства за подпомагане по схемите и мерките на общата селскостопанска политика. Същевременно собственикът може да е обработил земята и да се окаже лишен да прибере благата. Сключените договори са в писмена форма с нотариална заверка на подписите и са вписани в Службата по вписванията. Наемодателят и наемателят са свързани лица по смисъла на Търговския закон, като срокът на тези договори е 3-годишен в съответствие с ограничените правомощия на лицата, които могат да вършат действия по обикновено управление на имоти, съгласно изискванията на чл. 229 от ЗЗД. Наемодателите не са собственици и нямат други права върху имотите, но въпреки това сключват наемни договори за хиляди декари земеделска земя на територията на цялата страна. За част от имотите – предмет на тези договори, в общинските служби по земеделие са регистрирани договори за наем или аренда, сключени от наемодатели-арендатори, които са техни ползватели или собственици. Друга част са със статут на така наречените „бели петна“ по чл. 37, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като те представляват земи, за които собствениците не са предоставили ползването на договорно основание и не са подали в срок до 31 юли декларация за формата на стопанисване и начина на трайно ползване за стопанската 2017/2018 г. Към момента тези договори са представени за регистрация пред органите на поземлената собственост по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Заявени са също така и за подпомагане по различните мерки, които изброих по-горе. Конкуренцията на правните основания се проявява при формирането и разпределението на масиви за уедрено ползване съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и неговия Правилник, както и при предоставяне на плащания по схемите на мерките на общата селскостопанска политика по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и съгласно Наредба № 5 от месец февруари 2009 г. за условията и реда и начина на подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Засегнати са права на собственици и ползватели, които са приложили за уреждане на отношенията си допустими, валидни договорни форми за ползване на земеделските земи като едногодишни договори за наем, договор за съвместно обработване са по Закона за кооперациите, които не подлежат на нотариална заверка и на вписване в Службата в вписванията. Тези механизми осигуряват правомерен достъп до земеделските земи, като успешно се прилагат от години, предпочитани са от дребните собственици и ползватели, защото са свързани с по-малко административни разходи и са допустими от Закона. вписването на сключените договори от несобственик тези договори по реда на чл. 112, буква „е“ от Закона за собствеността се оповестява наличието на тежест върху имота с облигационен характер, възникнал без знанието и съгласието на собственика и въпреки волята му. Договорите за наем не са противопоставими на собствениците на земеделски земи, но за възстановяване на действително правното положение и елиминиране на оповестената тежест върху имотите им собствениците се оказват въвлечени в състезателни съдебни производства кой първи ще заведе иска за обявяване на такъв договор за недействителен. Като противодействие на тези формално допустими договорни практики, които засягат неблагоприятно правата на собствениците и ползвателите на земеделски земи, с Проекта се предлагат промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в Закона за арендата, в Закона за подпомагане на земеделските производители в частта, засягаща режима на договорите за ползване на земеделските земи. Съдържат се както изисквания към лицата, които могат да сключват договори за ползване на земеделски земи, така и засилени мерки за контрол, за спазването на изискванията от нотариусите, съдиите по вписванията и общинските служби по земеделие. Въвежда се изрично правило договорите за наем и аренда на земеделска земя да се сключват от съсобственици, собственици или от упълномощени от тях лица. Предлага се и вариант, когато имотът е съсобствен, договорът за наем да може да се сключи от съсобствениците, които притежават повече от 25% от дяловете в съсобствеността или упълномощено от тях лице. Отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Трябва да отбележим, че в отличие на общия режим на наема съгласно Закона за задълженията и договорите, при който пренаемането без съгласието на наемодателя е допустимо, ако не е уговорено противното, Проектът предвижда пренаемане на земеделска земя да се допуска, ако това е изрично посочено в договора, като в тези случаи наемателят е длъжен незабавно да уведоми писмено наемодателя. С новата редакция на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието се поставя изрично изискване договорът за аренда да се сключва от собственика, като се прецизира текстът на изречение относно упълномощаването. Целта е да се потвърди възможността договорът за аренда на земеделска земя да се сключи и от упълномощено лице от съсобствениците, които притежават повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот, а не само от съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от този имот. Също така се разширява обхватът на проверката на нотариуса при сключването на договори за наем и аренда при заверяване на подписите на страните нотариусът да проверява наемодателя, съответно арендодателя, отговаряне на въведените изисквания към лицата, които могат да сключат договори за ползване на земеделски земи. Запазва се правилото, че нотариалната такса се определя независимо от материалния интерес, тоест искаме въвеждане на проста такса. Предвижда се също така да се изискват скици при вписването на договор за наем и аренда. Изрично се въвежда забрана общинската служба по земеделие да регистрира договори, сключени от несобственици. За разрешаване на породената конкуренция от договорите за наем на чужди имоти при ползването на земите се създава специален ред за потвърждаване от собствениците на вписаните в Службата по вписванията договор за наем върху имотите им, като наемните договори, несключени от тях или от упълномощени от тях лица. Изисква се потвърждаването да стане с писмена декларация на собственика с нотариална заверка на подписа до службите по вписвания в срок от един месец от влизане на закона в сила. Правната последица от неподаването на декларацията в срок е заличаване на вписването по искане на директора на областната дирекция „Земеделие“ по местонахождение на имота от съдията по вписванията, съответно от регистрацията на органа по поземлена собственост. За договорите за наем със срок от една година декларация се подава единствено само до общинската служба по земеделие. Таксата за нотариална заверка на декларацията не се обвързва също така с материалния интерес, за да не се създава допълнително финансова тежест, която да препятства прилагането на процедурата. Във връзка с незабавното действие на Закона и за стопанската 2017/2018 г. се предлага неприключилите до влизане в сила на този Закон съдебни производства по обжалване на отказите на общинските служби по земеделие за регистриране на договори, сключени от лица, които не са собственици или съсобственици на имотите – предмет на договорите, нито са упълномощени от тях да ги управляват, да бъдат незабавно прекратени. Целта е да се създаде охранително производство с участието на собственика на земеделската земя – обект на наемен договор, сключен от несобственик, с прилагането на което в кратки срокове да се създаде яснота в поземлените отношения. Не са необходими допълнителни финансови и други средства за прилагането на Проекта. Очакваният резултат от прилагането на Проекта е повишаване на защитата на правото на собственост и на правата за ползване на земеделски имоти в съответствие със специалния конституционен конституционен статут на земеделската земя и съвременния етап на развитието на поземлените отношения. В заключение Ви моля отново да бъде подкрепен този Закон, за да предотвратим всякакви опити и измами, които са се случили на територията на страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Апостолов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще Ви представя Законопроекта, който предлага БСП за промяната на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Той е реакция на проблемите, които се създадоха през 2017 г. с така наречените „фалшиви договори“ и обхванаха райони в Северозападна България, а също така и доста области в Северен и централен регион. Оказа се, че има вратичка в закона, която дава такава възможност. С нашия Законопроект се обръщаме преди всичко към необходимостта общинските служби по земеделие и гори, тоест Министерството на земеделието, храните и горите да направи необходимите промени, необходимите регистри, които да създадат правна възможност тези злоупотреби още при регистрацията на договорите и правните основания за тяхното ползване да бъдат идентифицирани и проблемите съответно да бъдат отстранени още на ниво общинска служба. Това, което ние предлагаме, е да се създаде нарочен регистър, който да кореспондира между собственици на земеделски земи, а също така и ползватели. храните и горите има такива регистри, те са шест на брой, но нито един от тях не притежава актуална информация за това кои са собствениците на земеделски земи. А защо няма актуална информация за собствениците на земеделски земи? Първо, досега доста от сключените договори за наем и аренда не изискваха 50% от всички собственици да бъдат съгласни. Тоест един собственик можеше да сключва договор от името на всички съсобственици. Оттук нататък противоречията в тези, които притежават земя, липсата на информация създава проблеми и при плащането на рентите. При мен има случаи, в които собствениците на земя се движат от 10-15 до 80-85, само един, сключвайки договор, на практика лишава всички останали съсобственици от възможността те също да вземат участие в решението това как да се разпореждат със земя. Допуска се пренаемане, преарендуване на земя. Отново собственикът в повечето случаи не е наясно, въпреки че договорът може да има формално основание, че такъв казус е възможен, не е наясно кой е човекът - арендаторът, който обработва земята Това означава, че ние отново губим собственика като човекът, който трябва да знае какво се случва с неговата собственост. Има много случаи в практиката, когато един от собствениците на земя прави дарение, даже в идеални части,

Не на последно място, няма абсолютно никаква връзка между Агенцията по вписванията с общинските служби „Земеделие“, тоест ако земята е променила своя собственик, липсата на такава връзка означава, че в общинските служби „Земеделие“ действителният собственик при тази ситуация не е известен. Затова ние държим и предлагаме този нарочен регистър да бъде актуален и да кореспондира собственик – ползвател. Другото нещо, което предлагаме, е този регистър с информацията за съответната година да бъде публичен, тоест да бъде представен да има достъп, за да види актуалната информация за това кой обработва земята му. Предлага се ежегодно до 5 август общинските служби по земеделие да подготвят тази систематизирана информация на база подадените договори за правно основание в техните землища и да осигурят публичността на тази информация. Опитът, който имаме от наблюдения на различни общински служби, показва, че информацията за собствениците общо взето разполагат ограничен кръг земеделски стопани. Ако в едно землище имате 150-200 ползватели на земя, обикновено един или двама имат достъп до тази информация. Останалите или много трудно я намират, или въобще нямат такава възможност. Освен това в Закона се предлага промяна на Закона за арендата, като при вписването на рентните договори задължително се изисква скица на имотите. В срок от три месеца от влизането в сила на Закона арендаторите, които са вписали вече договорите си, но без скици, съответно трябва да направят необходимото, за да представят скиците. Тук в Комисията по земеделието и храните се проведе дебат дали трябва, или не трябва да има скици. Ние считаме, че категорично е наложително представянето на скица при сключването на договор за аренда. Защо? През 2016 г. беше променен Законът за кадастъра и имотния регистър. Според тези промени цялата информация от картата за възстановена собственост трябваше да отиде в Агенцията по кадастъра. Срокът на Агенцията по кадастъра беше до 2020 г., евентуално с усвояване на европейски средства, да се справи с тази нелека задача, още повече че има доста фактически грешки в картата за възстановена собственост и механичното прилагане в кадастъра ще създаде изключително големи проблеми. забележете: през 2016 г. при регистрирани 20 милиона правни основания в страната от общинските служби за 12 милиона имота, само 18% имат кадастрални карти, тоест само за 18% от тези имоти е възможно скицата да бъде достъпна до нотариусите, за да могат съответно те да я ползват, 81% информацията е от картата за възстановена собственост. Затова, докато нямаме актуален кадастър в страната, който да кореспондира със собствениците на земя, така както изисква Законът, скицата се явява необходим елемент от системата за сключване на договори и ще предотврати доста голяма част от нарушенията, които бяха регистрирани през 2017 г. Освен това информацията в скицата, която се издава,

е записано дали земята е овощна градина, дали е нива. Това е достатъчно ясно и категорично, за да може общинската служба да си свърши работа по отношение набирането на информация за този показател. В заключение, също като моя колега Ви призовавам нашият Законопроект да бъде приет, като сме се старали да се ограничим единствено в рамките на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Единственото нещо, което предлагаме, е общинските служби на базата на информационни регистри, което беше подчертано като един от приоритетите на ГЕРБ при работата с общините – информационните системи да са адекватни, да направим необходимото в тези служби да се създадат възможности да се реализира политика за прозрачност по отношение на собствениците, а също така и на договорите за наем и аренда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова. По третия законопроект – вносителите?

В тази връзка на официално посещение е делегация от наши колеги от парламента на Унгария. Те са горе на балкона в момента. Делегацията се води от заместник-председателя на парламента госпожа Марта Матраи. (Народните

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, с така предложените промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи земеделски земи се цели въвеждане на специален законов ред, чрез който да се гарантират правата на собствениците при управлението на собствените им земеделски земи, както и постигането на правна сигурност по отношение на подписаните вече договори. Изменението предвижда договорите за наем на земеделски земи да се сключват само от собственика или от упълномощено от него лице; от лице, което притежава права върху земеделските земи, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земите, предоставени от собственика или от упълномощено от него лице; от собственик или съсобственик на земеделска земя или от лице, което като отношения между съсобственици се урежда съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. По този начин ще се осигури по-голяма правна защита на собствеността върху земеделските земи. Често в тези правни отношения възникват конфликти между собствениците и ползвателите на тези земи на различно правно основание, водещи до спорове по отношение правото на ползване на земя. С цел оптималното комасиране на ползваните територии и защитата на интересите на всички заинтересовани страни, в това число и собствениците, и ползвателите на земеделски земи, се предвижда изменение в чл. 37б. предложението се предвижда да се въведат общи условия по отношение регистрацията и даването на правно основание въз основа на договори, касаещи ползването на земята, при поява на различни договори с еднакъв предмет на договаряне – едни и същи имоти с нотариална заверка на подписи и съдържание, които са вписани в службите по вписванията към Агенцията по вписванията, които са без нотариална заверка и не са вписани, но отговарят на изискванията на законодателството. Считаме, че направените предложения ще доведат до създаването на правна сигурност по отношение на отдаването под наем и ползването на земеделски земи. В действащата нормативна уредба договорите за свободни имоти от държавния и общинския поземлен фонд, които попадат в масива за ползване на земеделски земи, по споразумение/разпределение по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, едногодишни и се сключват на по-висока цена от достигнатата най-висока тръжна цена на землището на земите от държавния поземлен фонд и размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище. В практиката обаче договорите за ползване на земи от държавния поземлен фонд след провеждане на търг често се сключват с втория класиран кандидат, който е предложил поне 90% от най-високата тръжна цена. В тази връзка изменението на чл. 37в е изцяло съобразено с целите на действащите договори за съответното землище и пазарната цена на района. В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби е уредена възможността сключените преди влизането в сила на този Закон договори за наем на земеделска земя да бъдат утвърдени от собственика или съсобствениците с декларация, която се подава в общинските служби по земеделие, за да се запази извършената регистрация. В Закона за арендата в земеделието се предвижда отпадане основанието за издаване на Наредба за условията и реда на регистрация на договорите за аренда, като същата бъде заменена с правила, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите. По този начин ще се постигне по-голяма гъвкавост и уеднаквяване на режима на регистрация на наемните договори с предвидения в настоящия Проект. Създава се възможност договорите за аренда да се сключват както от собственик, съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот, или с упълномощено от собственика или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот, лице, което не е непременно от кръга на съсобствениците. Това създава по-голяма свобода при избора на упълномощеното лице. Въвежда се възможност, ако е уговорено в договора, арендаторът да може да преотдаде под аренда земеделската земя или част от нея, за което е длъжен в тридневен срок да уведоми писмено арендодателя или общинските служби по земеделие, където се намира имотът. Относно предложените изменения в чл. 305, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, а именно за притежателите на поименни компенсационни бонове, с които те са обезщетени за невъзстановените им по реда на Закона земеделски земи,

ресурсът на тези компенсаторни инструменти вече е ограничен и притежателите им, които към настоящия момент желаят да закупят земи, са затруднени да платят цената на имотите с наличните им бонове. Поради това се налага да търгуват на борсата с инвестиционни посредници, където стойността на боновете е доста по-висока. Освен това следва да се има предвид, че на тези търгове вече се допускат и притежатели на компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи, с които притежателите на поименните компенсационни бонове ще се конкурират на търга. Поради това считаме за целесъобразно определена сума в размер на 20% от предложената цена, която е определена да се заплаща с парични средства, да се завиши на 40%, а останалата част от сумата в размер на 60% да се заплаща с всички видове компенсаторни инструменти. По този начин ще постъпят и повече приходи в държавния бюджет при продажбата на земеделски земи от държавния поземлен фонд, тъй като компенсаторните инструменти са безналични и от тях не постъпват приходи в бюджета. Закона за кадастъра и имотния регистър се предвижда предоставяне на отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на общинските служби по земеделие с оглед функциите им по регистрация на договорите за ползване на земеделски земи за землища, за които има одобрена кадастрална карта или кадастрален регистър. В Закона за кооперациите към момента договорите за съвместно обработване на земеделски земи се сключват само от член-кооператори за собствените им имоти или за съответния дял от имота, когато са съсобственици. От една страна, информацията за член-кооператорите не е достъпна за общинските служби по земеделие за извършването на преценка при регистрацията на съответното правно основание, а от друга страна, в практиката често се регистрира конфликт между договора за наем или аренда с договора за съвместна обработка, без собственикът или съсобственикът да е член-кооператор. С предложението договорите да се вписват се цели публичност на информацията и предотвратяване на злоупотреби с права, предоставени в този Закон. Колеги, апелирам така предоставеният Ви Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи да бъде подкрепен в цялата си част, тъй като всички ние бяхме свидетели на